Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu 10. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll!

Kõnesoove ei ole. Läheme edasi teadete juurde. Head ametikaaslased, täna pärast istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti-Mongoolia parlamendirühma moodustamise koosolek. Kokkukutsuja on Vadim Belobrovtsev. Nii et ootame aktiivset osavõttu.

Vastavalt põhiseaduse §-le 69 valib Riigikogu oma liikmete hulgast Riigikogu esimehe ja kaks aseesimeest. Valimiste korraldamisel lähtub Vabariigi Valimiskomisjon Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest. Enne

Kandidaadi võib üles seada Riigikogu liige. Pärast Riigikogu esimehe valimist seatakse üles Riigikogu aseesimeeste kandidaadid. Ülesseatu peab andma kandideerimiseks ka nõusoleku. Ma palun vaikust. Aitäh! Hääletamine on salajane ja see toimub hääletamissedeli täitmise teel. Igal Riigikogu liikmel on üks hääl nii Riigikogu esimehe kui ka aseesimeeste valimisel. Hääli loetakse avalikult kohe pärast hääletamise lõppemist. Proteste hääletamise korraldamise kohta esitatakse valimiskomisjonile kohe pärast hääletamise lõppemist ja hääletamistulemuste kohta kohe pärast hääletamistulemuste teatavaks tegemist. Valimistulemus kuulutatakse välja kohe pärast võimalike protestide läbivaatamist.Riigikogu esimeheks osutub valituks see kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa üle poole kehtivatest häältest, korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel valimise lisavoor.

ütlesite seda, et valituks osutub poolthäälte enamusega. Aga meil on ju tavaks siin, et Riigikogu koosseisu häälteenamusega. Miks siis praegu teistmoodi tehakse? Aitäh! Tehakse nii, nagu meie kodu‑ ja töökord ette näeb. Mart Helme, palun, protseduuriline küsimus! Mul on põhimõtteliselt jätkuküsimus sellelesamale [küsimusele], mille Rain Epler esitas. Minu küsimus on väga lihtne. Kas koalitsiooni häältega Jüri Ratase valimine teiseks aseesimeheks tähendab autoritaarsuse kindlustamist Eesti Vabariigis? Mul Aitäh! See ei ole protseduuriline küsimus istungi läbiviimise kohta. Head ametikaaslased, kas keegi Riigikogu liikmetest soovib Riigikogu esimehe kandidaati üles seada? Palun anda siis sellest märku. Toomas Uibo, palun teid Riigikogu kõnetooli. Palun!

Aitäh! Kas on veel kõnesoove? Kõnesoove rohkem ei ole. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 7 lõikele 2 peab ülesseatu andma kandideerimiseks oma nõusoleku. Austatud Lauri Hussar, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu esimehe ametikohale? Lugupeetud istungi juhataja! Olen nõus kandideerima Riigikogu esimehe ametikohale. Aitäh! Aga tulenevalt meie reeglistikust on sellest natuke veel vähe. Ma palun ka teie kirjalikku nõusolekut.Head

ametikaaslased, sulgen Riigikogu esimehe kandidaatide nimekirja ja kuulutan välja vaheaja Riigikogu esimehe kandidaadi nime kandmiseks hääletussedelile. Vaheaja lõppemisest annan märku helisignaaliga. Vaheaja pikkus on viis minutit. Vaheaeg.V

ametikaaslased, vaheaeg on lõppenud. Vabariigi Valimiskomisjon on valmis läbi viima Riigikogu esimehe valimise. Komisjoni liikmed kontrollivad, head ametikaaslased, siinsamas teie ees hääletamiskasti ja peale kontrolli sulgevad selle turvaplommiga. turvaplommiga. Nii et ma palun seda hääletamiskasti kontrollida. Palun!

Hääletamiskast on kontrollitud ja turvaplommiga suletud. Nüüd ma tutvustan teile hääletamise korda. Hääletamine toimub Riigikogu saali kõrval olevas fuajees. Hääletamisalale palun siseneda ühekaupa, järgida hääletamise korraldajate suuniseid ja palveid. Valimiskomisjon annab Riigikogu liikmele hääletamissedeli. Selle saamiseks tuleb Riigikogu liikmel näidata valimiskomisjonile oma isikut tõendavat dokumenti, see tähendab Riigikogu liikme tunnistust, passi või isikutunnistust, lubatud on ka juhiluba. Hääletamissedeli saamise kohta annab Riigikogu liige allkirja ja seejärel võtab laualt hääletamissedeli. Hääletamissedel täidetakse hääletamiskabiinis. Juhul kui on mitu kandidaati … Meil ei ole mitut kandidaati, meil on üks kandidaat. See tähendab seda, et Riigikogu liige hääletab kandidaadi poolt või vastu, märkides hääletamissedelil ristiga lahtri "poolt" või "vastu" kandidaadi nime juures. Hääletamissedel, millel on märgistatud mõlemad lahtrid või millel ei ole märgistatud ühtegi lahtrit, loetakse kehtetuks. Pärast hääletamissedeli täitmist tuleb sedel kokku murda, suunduda hääletamiskasti juurde ja lasta oma sedel isiklikult hääletamiskasti. Kui te olete hääletamissedeli täitmisel kogemata eksinud või sedeli rikkunud ja märkate seda enne selle hääletamiskasti laskmist, on teil õigus saada rikutud sedeli tagastamisel uus hääletamissedel. Loodame, et neid rikkumisi

Ja nüüd on minu küsimus selline, et kas need reeglid, mille te praegu ette lugesite, kehtivad valimiste lõpuni? Ja Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole. Valimiste ajal tohivad hääletamisalal viibida lisaks Riigikogu liikmetele ainult valimiskomisjoni liikmed ja valimiskomisjoni teenindavad isikud. Vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 87 on Riigikogu liikmetel hääletamiseks aega 30 minutit. Hääletamine algab viis minutit pärast vaheaja algust. Kuulutan välja vaheaja Riigikogu esimehe valimisel. Vaheaeg 35 minutit.

Ja minu küsimus, head ametikaaslased, teile on, kas Riigikogu liikmetel on hääletamise korraldamise kohta proteste. Proteste ei ole. Siis ma palun kontrollida hääletamiskasti ja seda, et turvaplomm ei oleks rikutud ja on kindlalt kinni. On. Aitäh! Ja ma palun valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema. Palun!

Ma palun nüüd Vabariigi Valimiskomisjonil lugeda hääled üle ka avalikult. Palun, valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli! Aitäh! Austatud Riigikogu, kontrollin siin avalikult teie ees, kas esialgsed andmed vastavad tegelikkusele.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Kehtetud sedelid: 1, 2, 3, 4, 4, 5. Sedelid on kehtetud seetõttu, et märgistatud on kas mõlemad lahtrid või mitte kumbki. Aitäh! Ma palun Vabariigi Valimiskomisjonil koostada ka hääletamistulemuste kohta protokoll.Teen

Teen teatavaks hääletamistulemused Riigikogu esimehe valimisel. Protokoll hääletamistulemuste kohta Riigikogu esimehe valimisel Tallinnas, 4. aprillil 2024. aastal. Vabariigi Valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgnevad arvud. Esiteks, nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv – 101. Teiseks, hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv – 97. Kolmandaks, hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv – 97. Neljandaks, kehtetute sedelite arv – 5. Viiendaks, Riigikogu esimehe kandidaadile antud häälte arv: Lauri Hussar, poolthäälte arv – 64, vastuhäälte arv – 28. Alla on kirjutanud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Oliver Kask. Kas Riigikogu liikmetel on hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta proteste? Proteste ei ole. Ma palun Vabariigi Valimiskomisjonil teha valimistulemuste kohta ka otsus.

Head ametikaaslased, kuulutan välja valimistulemused Riigikogu esimehe valimisel. Otsus on tehtud Tallinnas, 4. aprillil 2024. aastal ja kannab numbrit 99. Riigikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine. Otsus on vastu võetud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 7 lõike 5 ja § 82 lõike 1 alusel. Esiteks, tunnistada Lauri Hussar valituks Riigikogu esimeheks. Teiseks, otsus jõustub allkirjastamisel. Alla on kirjutanud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Oliver Kask. Õnnitlen, hea Lauri!

Austatud Riigikogu esimees Lauri Hussar, veel kord: palju õnne! Ma palun teid nüüd istungit juhatama.

Austatud Riigikogu, suur tänu usalduse eest! Jätkame meie tööd. Lugupeetud kolleegid, Riigikogu aseesimeeste valimisel kehtib põhimõtteliselt sama protseduur, mille tegime läbi juba esimehe valimisel. Riigikogu aseesimeesteks saavad kaks enim hääli saanud kandidaati. Esimeseks aseesimeheks saab kahest enim hääli saanud kandidaat ja teiseks aseesimeheks saadud häälte arvult teine kandidaat. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimise lisavoor. Hääletamise korda tutvustan enne hääletamise algust. Kas on küsimusi seni kõneldu kohta? Nii, küsimusi ei ole. Kas keegi Riigikogu liikmetest soovib Riigikogu aseesimehe kandidaati üles seada?Martin Helme, palun, Riigikogu kõnetoolist! Aitäh! Üldiselt on Riigikogus kombeks olnud, et Riigikogu juhatuses on ka esindaja suurimast opositsioonierakonnast. See reegel läks eelmisel aastal lappama. Proovime, et see aasta läheks paremini. Sean üles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikme Arvo Alleri kandidatuuri Riigikogu aseesimehe kohale. Arvo Aller on endine maaeluminister ja töötab praegu meil sotsiaalkomisjonis. Arvo iseloomustamiseks tuleb esiteks öelda, et ta on Virumaalt pärit. Viru veri ei värise! Ta on töökas, aus, peab sõna, ei ole kunagi hüpanud erakondadest üle ega reetnud ühtegi oma kaaslast.

Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Erkki Keldo. Palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Teen ettepaneku nimetada Riigikogu juhatuse aseesimehe kandidaadiks Toomas Kivimägi. Toomas on selle aastaga näidanud, et ta on väga tasakaalukas Riigikogu töö juhtija. on arvestanud sellega, et Riigikogu saaks töötada ja täidaks talle põhiseadusega pandud kohustusi. Toomas oma konkreetsuse, tasakaalukuse ja väärikusega on väga hea kandidaat Riigikogu aseesimehe kohale. Kutsun üles kõiki Toomast toetama. Aitäh! Suur tänu! Ja nüüd palun Riigikogu kõnetooli Urmas Reinsalu. Palun!

Esitan Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Jüri Ratase, kelle kogemustepagas Riigikogu töö korraldamisel on väga Võib-olla isegi [suurim] vabanenud Eesti parlamendi juhatuse liikmete kogemusest. Seetõttu on tema tasakaalukus ka kriitiliste konfliktsituatsioonide, mida siin viimasel aastal on ette tulnud, lahendamisel Riigikogu juhatuses hindamatu aare parlamendi töö korraldamisel. Aitäh!

Rohkem kandidaatide ülesseadmise soove ei ole.Vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 7 lõikele 2 peab ülesseatu andma kandideerimiseks ka oma nõusoleku. Austatud Arvo Aller, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale? Jah, kinnitan oma nõusolekuga, et olen valmis kandideerima aseesimehe kohale. Jah, kinnitan oma nõusolekuga, et

Austatud Jüri Ratas, kas olete nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale? Aitäh küsimast! Jah, olen. Palun anda oma nõusolek ka

Sulgen Riigikogu aseesimeeste kandidaatide nimekirja ja kuulutan välja vaheaja Riigikogu aseesimeeste kandidaatide nimede kandmiseks hääletamissedelile. Vaheaja lõppemisest annan märku helisignaaliga. Vaheaja pikkus on viis minutit.V

Austatud Riigikogu! Vaheaeg on lõppenud ja Vabariigi Valimiskomisjon on valmis läbi viima Riigikogu aseesimeeste valimise. Komisjoni liikmed kontrollivad siinsamas teie ees hääletamiskasti ja sulgevad selle turvaplommiga.

On kindlalt? Aitäh! Hääletamise kord on sama, mis Riigikogu esimehe valimisel, ja hääletamine toimub samas kohas. Riigikogu liige märgistab hääletamissedelil ristiga lahtri selle kandidaadi nime juures, kelle poolt ta hääletab. Hääletamissedel, millel on märgistatud rohkem kui ühe kandidaadi nimi või millel ei ole märgistatud ühegi kandidaadi nime, loetakse kehtetuks. Kas on küsimusi hääletamise korra kohta? Küsimusi ei ole. Hääletamiseks on aega 30 minutit. Hääletamine algab viis minutit pärast vaheaja algust. Kuulutan välja hääletamise Riigikogu aseesimeeste valimisel. Vaheaeg 35 minutit.

Austatud Riigikogu, kuulutan hääletamise Riigikogu aseesimeeste valimisel lõppenuks. Hääletamiskast on saali toodud. Kas Riigikogu liikmetel on hääletamise korraldamise kohta proteste? Proteste ei ole. Palun kontrollida hääletamiskasti ja seda, et turvaplomm sellel ei oleks rikutud. Kõik on korrektne. Palun Vabariigi Valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli

Austatud Riigikogu! Kontrollin teie ees avalikult, kas esialgsed tulemused vastavad tegelikkusele. Nimetan Riigikogu aseesimehe [kandidaadi] nime ja tema poolt antud hääled. Arvo Aller: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21. Toomas Kivimägi: 1, 2, 3, 4, 5,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.Kehtetud sedelid: 1. Sedel on kehtetu seetõttu, et märgistatud on rohkem kui üks kast. Suur tänu! Ma palun Vabariigi Valimiskomisjonil koostada hääletamistulemuste protokoll.Teen

teatavaks hääletamistulemused Riigikogu aseesimeeste valimisel. Vabariigi Valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud. Nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv – 101. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv – 97. Hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv – 97. Kehtetute hääletamissedelite arv – 1. Riigikogu aseesimeeste kandidaatidele antud häälte arv: Arvo Aller – 21, Toomas Kivimägi – 48, Jüri Ratas – 27. Alla on kirjutanud Oliver Kask, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees. Kas Riigikogu liikmetel on hääletamistulemuste kindlakstegemise kohta proteste? Mart Helme, palun! Ma ei protesti, aga ma tahan protokolli huvides fikseerida, et hääletustulemused peegeldavad praeguse võimu agooniat näitavad, et parlament on liikumas autoritaarsuse suunas. Jüri Ratas kui Isamaa esindaja on kontrollitud opositsiooni esindaja. Ta ei ole tegelikult võimule, koalitsioonile vastanduva opositsiooni esindaja Riigikogu juhatuses. Aitäh, Mart Helme! Ma ei saa seda protestiks lugeda. Ma küsisin, kas on proteste. Seega ei saa ma seda kuidagi protestiks lugeda. Kas on proteste? proteste? Kui neid ei ole, siis palun Vabariigi Valimiskomisjonil teha valimistulemuste kohta Kuulutan välja valimistulemused Riigikogu aseesimeeste valimisel. Otsus on vastu võetud Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 7 lõike 6 ja § 82 lõike 1 alusel. Tunnistada Toomas Kivimägi valituks Riigikogu esimeseks aseesimeheks. Tunnistada Jüri Ratas valituks Riigikogu teiseks aseesimeheks. Otsus jõustub allakirjutamisel. Alla on kirjutanud Oliver Kask, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees. Austatud Riigikogu, uus juhatus on valitud. Palju õnne! Istung on lõppenud.